rad.Pre nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum.Molim narodne poslanike da svi ubacimo svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem

prisutno 175 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za odlučivanje.Pošto je Narodna skupština obavila pretres o kandidatu za predsednika Vlade, programu Vlade i kandidatima za članove Vlade, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da prema članu 270. 270. stav 2. Poslovnika, Narodna skupština o Programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade odlučuje u celini tajnim glasanjem, osim ako ne odluči da se glasa javno. Ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivkom.Predlažem da Narodna skupština o Programu Vlade, izboru predsednika i članova Vlade glasa javno - prozivkom narodnih poslanika.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

je Narodna skupština odlučila da se o Programu Vlade, izboru predsednika i članova Vlade glasa javno – prozivkom, podsećam vas da Narodna skupština istovremeno glasa o Programu Vlade, izboru predsednika i članova Vlade i to većinom glasova svih narodnih

toj odredbi generalni sekretar proziva narodne poslanike po azbučnom redu, poslanik koji pristupa glasanju izgovara: „za“, „protiv“ ili „uzdržan“, generalni sekretar Narodne skupštine zapisuje izjavu narodnog poslanika ili njegovu odsutnost uz njegovo ime i prezime po spisku.Ovako glasi pitanje.Stavljam na glasanje Program Vlade i predlog za predsednika i članova Vlade, u celini.Time otvaram glasanje.Molim

zaLukić Mladen – zaLJubenović Tomislav – odsutanMajkić Aleksandra –

zaMiletić Milija – zaMilisavljević Dušan – odsutanMilić Nenad – protivMilićević Đorđe – zaMilojević Milosav – zaMilojičić Radoslav – protivMirčić Milorad – protivMitrović Nenad –

zaMihajlović Branislav – odsutanMihajlović LJiljana – protivMihajlović Miletić – zaMihajlovska LJupka –

odsutanPavlović Dušan – protivPavlović Sonja – protivPalalić Jovan –

protivPetrović Bogdana Snežana – zaPetrović Radovana Snežana – zaPetronijević Milisav – zaPešić Olivera –

minuta treba službama da uporede rezultate glasanja i molim vas da budete tu u sali, za pet minuta ću saopštiti rezultate glasanja.(Posle

Poštovani poslanici, dozvolite mi da saopštim rezultate glasanja.Od 212 narodnih poslanika koji su pristupili glasanju:za predlog je glasalo 157 narodnih poslanika,protiv predloga glasalo je 55 narodnih poslanika,uzdržanih nije

što predstavlja većinu od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da je Narodna skupština usvojila program Vlade i izabrala Vladu u predloženom sastavu.Dozvolite mi da u vaše i svoje ime čestitam predsedniku, potpredsednicima i ministrima u Vladi na izboru.Narodni

Poslovnika.Određujem pauzu od sat vremena do polaganja zakletve koja će početi u 20,00 časova.Molim vas da